Това е с оглед големия обществен интерес по разглежданата тема. С интересът на гражданите, които за пореден път са пред сградата на Народното събрание, и с оглед и на декларираните от Парламентарната група на ГЕРБ принципи на прозрачност и откритост както в управлението, така и в законодателния процес. В крайна сметка българските граждани имат право да знаят коя парламентарна група е „за” и коя „против”, разпространението на ГМО в околната среда в България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаеми дами и господа, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – поради големия обществен интерес към обсъждания законопроект, дебатите по второто четене да бъдат пряко предавани от Българското национално

Госпожо Фидосова, имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, моля за вашето внимание! Преди да продължим с гласуването на текстовете след § 25, който става 27, които приехме, да се върнем за прегласуване на § 2 от предложения законопроект, тъй като след изчитане на експресната стенограма от гласуването е констатирана неточност във формулировката, очевидно, и объркване при гласуването. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На Председателски съвет обсъдихме този проблем и се консолидирахме от идеята да бъде подложен на прегласуване този текст. Госпожо Михайлова, докладвайте втори път текста. ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател. Докладвам за втори път текста: Параграф 2 от Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Параграф 2. Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 2 да отпадне. Подлагам на прегласуване предложението на комисията

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага създаването на нов § 25а, който става § 28 със следната редакция: „§ 28. В чл. 45 след думите „ГМО на пазара” се добавя „правилата и условията за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и биологичното земеделие.” Има ли становища по този текст? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 28, съгласно предложението на комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Добре е, че миналия път спряхме точно до този § 26. Оттук нататък структурата на целия действащ и изменящ се закон е изградена върху две фундаментални понятия това е пускане в околната среда и пускане на пазара. Основният доклад, който беше внесен от комисията, е изграден върху разбирането и съдържанието на тези две понятия по сега действащият закон. На заседанието, проведено в петък от 12,00 ч., когато ние тук пледирахме да не се гледа законът преди завършване на заседанието, виждам, че е прието едно от предложенията, направено от народен представител специално за понятието „пускане на пазара”. Предлагам тук, на това място, да разгледаме и да формираме виждането си с какво съдържание на тези две понятия ще работим. Независимо, че те са дефинирани накрая, но ние ще ги употребяваме във всеки отделен момент. Ако не направим това, на всяко второ гласуване ще се натъкваме на този общ проблем и ще трябва да поясняваме, гласувайки един или друг текст, какво съдържание влагаме в това понятие. Предлагам да бъде разгледано предложението на народния представител Лъчезар Тошев да определим съдържанието на тези две понятия, които систематичното им място действително е накрая на закона, и от там нататък да продължим с гласуването на всички останали текстове. Това е моето процедурно предложение. Господин Божинов, като член на комисията Вие знаете, че философията на целия законопроект е изградена на основа на легалните понятия, които са съществуващи в закона. Не са приемани от състава на Четиридесет поради което няма как, приемайки обратно легално или по-различно легално определение това подлага целият законопроект на съвсем нова философия, структура и така нататък. Вие това много добре го знаете. Легалните определения в закона в момента са факт от действащия закон, който не е приеман от състава на това Народното събрание. ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Приемам го като изясняване. Това бяха моите думи, които вие изложихте днес, и в комисията, когато разглеждахме това много разумно предложение. То може да бъде прието, но това означава, че ще промени цялата структура, конструкцията на действащия и изменящия го закон. го закон. Въпреки че по дух и съдържание бих го приел, смятам, че трябва да работим по това съдържание на понятията, които са дефинирани в т. 23 и 24 на действащия закон. Ако се обедини около това и вносителят, да продължим, но може да чуем и него. Желаете ли да кажете нещо, господин Тошев? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че коректното предложение е процедурно да предложим преминаване към § 82, който разглежда тези дефиниции. Там комисията е приела промяна в т. 24 – предложение, което комисията е подкрепила. Другото предложение не беше подкрепено, но то не е внесено в доклада. Промяната в т. 24 ще затвори вратите, които съществуват в момента в дефиницията „пускане на пазара” в действащия закон. Това общо съгласие е прието в мое отсъствие, тъй като аз напуснах заседанието на комисията. Това е решение на другите колеги – да приемат предложението за нова т. 24, която гласи: „пускане на пазара” означава предоставяне на разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно” това е текстът, няма други никакви уговорки, допълнителни врати да се отворят. Това смятам, че ще реши проблема. Процедурно е допустимо да разгледаме § 82 и след това да продължим с гледането на закона по-нататък. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Божинов за

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Този текст е незначителен и неговото отпадане няма да бъде особено съществен принос в подобряването на закона, който приемаме, но той е много интересен, защото показва в каква насока са тръгнали измененията на закона, които бяхме принудени да направим, много съществени изменения, за да стане приемлив за обществото и близък до онова, което е нужно на страната. Ще поясня. В България няма нито едно подадено до този момент – от приемането на закона досега, заявление за разрешение, респективно няма нито едно издадено разрешение. Алинея 2 на този член, който променяме в духа на Европейската директива, казва: „Разрешението по ал. 1 се издава за всеки отделен случай.” В директивата текстът е, че

за отделен случай случаите, в които се иска и едното, и второто, и т.н. Ето го започването на реализирането на тази философия, която е неприемлива за обществото – отваряне, пробиване на рестриктивния характер на закона и тръгване към една либерализация. Затова внесеният текст от вносителя е не само неприемлив, нежелан, но е много объркано казан. Предложението на комисията редакционно е по-ясно, но не е нужно да започваме измененията на закона в тази посока. Предлагам този текст на вносителя да отпадне и да остане досегашното изискване, че за всеки отделен случай се кандидатства отделно и се разрешава конкретно и отделно за даденото място и за дадения случай. Ако имам още една минута, ще поясня. Така интерпретираният текст на директивата по-нататък в закона в духа на либерализацията се интерпретира и обратно. В хода на дебата че понеже всеки случай ще се разглежда отделно, ние като законодатели не можем да кажем, че на определени места в България държавата има политика и приоритети и няма да допуска заявления за даденото място, че ние като законодатели имаме традиционни култури и виждания, и исканията за разрешение за традиционните български култури органът, който е легитимен да дава разрешенията, няма да ги разглежда. Ето я двойствеността. Тук включваме по-широк кръг, а по-нататък, когато трябва да либерализираме, казваме, че нямаме право да забраняваме бланкетно. Този дух на приемания Закон за изменение ни създаде много трудности и вие ще го почувствате в хода на дебата. Предлагам тук да отпадне този текст, да се приеме нашето предложение и да дадем още от този момент линията, която обществото иска от нас, на рестриктивност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Божинов. Реплики Няма желаещи. Госпожа Нона Караджова – министър на околната среда и водите, иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да заявя отговорно от тази най-висока трибуна в България,

са по-рестриктивни от сега действащия закон. Господин Божинов в момента започва да говори отново за либерализация на закона, за либерализация на ГМО. Първо, тази дума „либерализация” се употреби по един абсолютно непочтен начин, както забелязвате, и до ден-днешен… от КБ) се говори за съдържание на ГМО в кренвиршите и какво ядем ние. Искам целият български народ да разбере, че първо, този закон не се отнася за генно модифицирани храни, за съдържание на генно модифицирани

В сега действащия закон, който действа и към ден-днешен, е разрешено отглеждането на селскостопански култури на територията на цялата страна. Това, което направи Министерският съвет като вносител, е, че предложи така, както всички останали страни-членки в Европейския съюз забраняват, по същия начин да забранява и България, чрез така наречената предпазна клауза за всеки отделен случай.

в България, се забранява напълно отглеждането на генетично модифицирани организми за селскостопански цели и пускането в околната среда, с цел лабораторни, научни научни опити. Оттук нататък, каквото и да се говори в залата за либерализиране на ГМО в околната среда, ще бъде невярно и е опит за бавене на приемане на този закон.

Вярно е, че след дискусиите и дебатите в Комисията по околната среда и водите внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми претърпя много сериозна трансформация посоката е към постигане на по-добри режими, такива каквито бяха заложени и са действащи в сега действащия закон за генетично модифицираните организми. обаче коректно би следвало да кажем, че след включването и идването на заседанията на председателя на Народното събрание, госпожа Цачева, имаше много по-висока степен на чуваемост,

и като настроение сред обществеността. Едва ли е необходимо да посоча, че днес това вече е публикувано като проучване от страна на НЦИОМ: 97% от населението в България посочва, че е против генетично модифицираните организми. гласуването на текстовете на този закон нашата страна ще определи ясно и категорично каква ще бъде нашата позиция по отношение на генетично модифицираните организми. Отговорността, която е на плещите на всеки един от нас, народните представители, е изключително голяма. Аз казах и по време на дискусиите и дебатите за първо четене на законопроекта тук, в пленарната зала, че няма съществена промяна в настроенията и нагласите на обществеността. Това се потвърждава още веднъж.

по отношение на генетично модифицирани организми. Ние сме за защита в най-балансирания вид на българските национални интереси по отношение на този казус, който в момента дискутираме и дебатираме.

В никакъв случай текстът на вносителя не кореспондира и не съответства на нагласите, които се изразяват от страна на обществеността, а това е и наша воля като народни представители. с оглед декларираните цели и интересите, които искаме да постигнем. Впрочем, такава е и позицията, която е представена и от управляващото мнозинство в лицето на Политическа партия ГЕРБ, изразена на най-високо ниво от политически лица от тази политическа сила. Ако наистина заедно искаме да постигнем тези цели, заедно искаме да постигнем тези цели, то този текст не бива да бъде подкрепен. Естествено всеки ще изрази волята си, но не може чрез един акт на различни места да бъдат разрешавани – хипотетично говоря в случая, естествено трябва да бъде реализирана цялата процедура такава, каквато е предвидена в

такова, каквато сме го внесли по време на срока за представяне на предложения между първо и второ четене. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, исках да Ви помоля в духа на това, че наистина има много разгорещени дебати,

Оттук нататък, когато говорим дали законът либерализира или е по-рестриктивен, ние можем да попитаме вносителите, когато те внесоха предложения по § 55 изобщо да отпаднат членове 79 и 80, това либерализация или е рестриктивност? Това е пълна либерализация. Тези хора, които искаха да го направят и които предупредихме още на първо четене, когато нямаше още никакъв публичен шум, защо няма да гласуваме „за” на първо четене, сега да кажат, че са привърженици на рестриктивния режим, е твърде остър завой, бих казал, на 180 градуса. Следвайки това, което сме ви казали на първо четене, защото вие не следвате това, което сте ни казали на първо четене, но понеже ние следваме това, което ви казахме на първо четене и го поддържаме и на второ, поддържаме

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Ако репликата е формално възражение на казаното, възразявам на изказаната иначе добронамерена мисъл на господин Курумбашев, министрите да не правят квалификации на народните представители. Напротив, нека да ги правят.

Уважаема госпожо министър, предпазната клауза може да се задейства само от министъра на земеделието за вече нотифициран от Европейския съюз продукт, а тук разглеждаме раздела „Освобождаване в околната среда на генно модифицирани организми”. Компетентният орган по българския закон е министърът на околната среда и водите и това трябва да си го изясните, когато говорите, че с предпазната клауза можете да действате в тази сфера. Това е, което трябва да знаете като министър, като експерт и като човек, който се изказва по този закон.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо по отношение на предложените текстове. Ние сме за това текстът да отпадне. Смятаме, че в момент, в който има такава силно изразена обществена нагласа

Изведнъж сега станахте най-големите радетели. Нашата позиция винаги е била една и съща, вашата се променя в зависимост от това дали сте на власт или в опозиция. Уважаеми колеги, искам да ви призова. Има много емоция в момента и в тази част, и в тази част (сочи вляво и вдясно). Искам да надделее разумът над емоцията. Нека да направим така, че законът да съответства на онова, което онези хора искат отвън и 97% от българските граждани.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, първо да изясня една позиция. Искам да ви кажа, че съм единственият в Парламентарната група на Коалиция за България, който не е участвал в предходното управление. Само да го изясня като лична позиция. И да ви кажа друго нещо. По ГМО и в предишния и в по-предишния парламент имаше абсолютен консенсус, и то между управляващи и опозиция. Например 30-километровата зона е въведена по предложението на народния представител Евдокия Манева и е приета от всички парламентарни групи. Този консенсус съществуваше в две народни събрания и беше разрушен с вкарването на закона за изменение и допълнение на този добре действащ закон. втора реплика? Няма желаещи. Господин Шарков, Уважаеми господин Курумбашев, първо, това е така. И второ, чест Ви прави, че в предния парламент на сте били в Коалиция за България, но сега колкото повече стоите там, толкова повече заприличвате на тях. Благодаря

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Подкрепям напълно господин Шарков

И веднага ви цитирам действащия закон: „Чл. 46. (1) „Освобождаването на ГМО или комбинация от тях в околната среда се извършва след получаване на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите, след положително становище от комисията. (2)

Член 42 от действащия закон иска оценка на риска върху последствията за човешкото здраве и ефекта върху околната среда. Какво предлагаме ние? Ние не предлагаме да отпадне ал. 1, 2 или целият чл. 46, предлагаме една нова ал. 3, която абсолютно гарантира тази строгост на закона. Как ще стане текстът на тази ал. 3? „(3) Министърът на околната среда и водите може да разреши освобождаването от един и същи ГМО или комбинация от ГМО на едно място или на различни места, но със същата цел” - в рамките на - „с едно разрешение, за определения в него срок, при условие че е извършена оценка на риска за всяко отделно място и при спазване на процедурата по чл. 47-52.” В чл. 47 е заявлението по чл. 46, ал. 2. Вие слушахте ли нашето предложение, на комисията? Госпожа Михайлова ще Ви го прочете. Така че моля Ви, не подвеждайте залата, не подвеждайте гостите в Народното събрание и не правете популизъм с един закон, който наистина трябва да се промени, трябва да съответства на европейските норми и се дръжте като отговорни политици! Защото не сте отговорна опозиция и това е ясно. Благодаря ви.

в случаите, в които искането е не за едно място, а на различни места. Ето, против това съм и казах: няма заявление за едно място досега, няма разрешение за нито едно място. Ние тръгваме да казваме, че ако поискаш, поискай и тук, и там, и там, и там. Не е нужно да прокарваме тази линия. И нищо повече не казвам по този текст. Нека остане старият текст, който досега не е спрял никого, не е попречил на никого и няма нужда да го изменяте в тази посока. А това, което четохте надолу, в моя текст го няма!

аз не разбрах точно какво искахте да кажете. В първата си част Вие подкрепихте господин Шарков, който подкрепя отпадането на текста. Впоследствие казахте – всъщност, за което вземам думата за реплика, че това е хармонизиращ момент и елемент. Категорично това не съответства на хармонизационен аспект. Така че аз остро възразявам и нека под рубриката „Хармонизация” такива текстове да не отварят повече опции и всичко да бъде в духа на това, което и преди малко казах. Действително за всяка една площ да се прецизира, както е в сега действащия закон, който Вие посочихте и визирахте. Наистина трябва да има хармонизация. Ако трябва да бъдем точни тук, писмото, изпратено от Европейската комисия, предвижда хармонизация за работа в контролирани условия. Друг е въпросът, че така предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми далече надхвърля тази рамка. За всички това трябва да е ясно и да се знае от нас.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, колеги! Искам да благодаря най-искрено на господин Алексиев, защото той само в рамките на една минута опроверга своя министър. Госпожа Караджова каза, че новият закон е по-строг който съществува досега, в сегашния му вид. А господин Атанасов каза, че с този текст премахвате строгостта от някои текстове в действащия закон. Кое е вярното?! За сетен път вие нямате една обща позиция по даден въпрос, а може би и по начина ви на мислене какво искате да направите с едно разрешение. Тогава за едно действие

но със същата цел с едно разрешение за определения в него срок, при условие че е извършена оценка на риска за всяко отделно място и при спазване на процедурата по реда на чл. 47-52.” от доклада. Господин Чакъров, подкрепям господин Шарков в частта да гласуваме разумно и не се подаваме на емоции. В тази връзка да прочетем целия текст на чл. 46, а не само ал. 3. Затова излязох и прочетох целия текст на чл. 46. Господин Такоров, не стига, че не четете във вашата група, но и не слушате. Затова казах: бъдете отговорни политици,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, че няма как да бъде извършена оценка за рисковете за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, тъй като човешкото, нашето познание до момента не може да обясни смисъла на 90% от генетичната информация, която се съдържа в отделните организми. Ние сме дотолкова наивни да смятаме, че тази информация е баластна и в хода на еволюцията е отпаднала като нужна за развитието на организмите. Напоследък започнаха да се явяват мнения, че всъщност тази информация има определен смисъл. Далеч сме от мисълта, че природата ще създаде организъм, в който 90% от информацията, определяща за неговото създаване, е излишна. Защо не можем да извършим оценка на риска? Защото не знаем как изменени гени ще взаимодействат вътре в самия вид и междувидово в достатъчно дълъг период от време, така че да минат няколко поколения както в организмите, където са извършени генетични манипулации, така и спрямо организмите, които консумират такива организми, в които са извършени генетични манипулации. Още нещо има, уважаеми дами и господа.

Реплики? Няма. Други народни представители? Не виждам желаещи за изказване. Закриваме дебатите, преминаваме към режим на гласуване. Моля, гласувайте предложенията на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев, Меглена Плугчиева, Искра Михайлова, Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов

Уважаеми колеги! С оглед важността на предложението, което беше подробно изложено от депутати отляво и отдясно, искам да се прегласува. Надявам се колегите от Парламентарната група на ГЕРБ да вникнат в него и да подкрепят текста, който подобрява разпоредбата на закона. Това предложение не се подкрепя от комисията.

По § 27 е постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27,

и 4: „3. резюме на заявлението съгласно формата, определен в съответствие с наредбата по чл. 45; 4. икономически анализ на въздействието върху българското земеделие от освобождаването в околната среда на генетично модифицирани видове от стопанска значимост за страната.”

в т. 6 думите „методите за ремедиация” се заменят с „техниките за премахване или инактивиране на генетично модифицирани организми след приключване на дейността”. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) Към заявлението по ал. 1 се прилага: 1. документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица – и документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението; 2. декларация за съгласие на собствениците, когато заявителят не е собственик.” 4. Създава се ал. 6: „(6) Площите, необходими за спазване на отстоянията по този закон се осигуряват от заявителя, който предоставя декларация, удостоверяваща това обстоятелство.”

сертификати и удостоверения, че продуктите, които продават, не съдържат генно модифицирани организми поради, както казаха преди малко колегите, нежеланието на българските потребители да консумират такива продукти. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Може би тук да изчистим едно недоразумение. Поне две предложения, които имах в комисията, съм сигурен, че минаха и минаха единодушно. Едното беше за отстоянието от пчелините – да бъде минимум 10 километра. Второто беше за декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собственика на земята, когато заявителят не е собственик. Това е нещо, което се прие единодушно от комисията. Тук го виждам в допълнителния доклад – към § 27. Затова искам да ви помоля, ако е към § 27, да бъде добавено, ако, разбира се, се приеме, че имаме съгласие по това предложение. Или поне да бъде подложено на гласуване. Благодаря ви. Реплики към господин Курумбашев? Заповядайте, господин Язов. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Господин Курумбашев, систематичното място на това нещо е в чл. 71, ал. 6. Там сме го записали. Ако държите да го запишем и тук

е, колеги, че по този текст имаме съгласие. Не намирам проблем, ако го гласуваме и го има на две места. Разбирам желанието за по-ювелирно законодателство, но в случая като го запишем на две места, няма да пострада от това. Просто да е ясно, че собственикът трябва да представи такава декларация. По това се съгласихме всички в комисията, така че ви моля да го подложим тук на гласуване и моля да подкрепите този текст. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Други изказвания има ли?

госпожа Цецка Цачева.) Отменете гласуването. Господин Курумбашев, повторете предложението Ви за редакционна поправка.

по предложението на комисията.

„§ 33. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 7” и след думите „45 дни” се добавя „от изготвяне на становището”.

постъпили предложения на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева. Предложението е оттеглено. Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Георги Божинов и Петър Курумбашев. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Искра Михайлова. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено.

резултатите от общественото обсъждане, коментарите, направени от останалите държави – членки на Европейския съюз, и след съгласуване с министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите в срок до 14 дни от датата на провеждане на общественото обсъждане изготвя проект на разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми или комбинация от генетично модифицирани организми в околната среда и го представя за одобрение от Министерския съвет”. 2. Създават се нови алинеи 2 и 3: 2 и 3: „(2) Министерският съвет се произнася с решение в срок до 14 дни от постъпването на материалите по ал. 1. (3) В срок до 90 дни от подаване на заявлението, министърът на околната среда и водите: 1. издава разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми или комбинация от генетично модифицирани организми в околната среда при положително решение на Министерския съвет; 2. отказва издаването на разрешение по собствена преценка въз основа на информацията по ал. 1 или при отрицателно решение на Министерския съвет. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея

„(6) В разрешението по ал. 3, т. 1 се определят срокът и условията, при които се извършва освобождаването на ГМО в околната среда, включително задължителните отстояния на площите, засети с генетично модифицирани растения от: 1. площите с традиционен начин на производство – не по-малки от определените в Приложение № 2; 2. площите с биологичен начин на производство – не по-малки от 7 км; 3. стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството – не по-малки от 10 км”. 6. Създава се ал. 7: „(7) Материалът, получен от ГМО след освобождаването им в околната среда, може да бъде пуснат на пазара само след издаване на разрешение по реда на Раздел ІІІ от тази глава”.”

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Предложеният от комисията текст трябва да бъде подкрепен и ние ще го подкрепим с голямо задоволство. Дори само това да беше резултатът от многомесечната работа в комисията, той заслужава. Ние оттеглихме нашето предложение първо, за да не е алтернатива на този текст; второ, защото идеята се съдържа в него и защото към текста, направен от колегите Язов и Алексиев, бяха прибавени и включени онези дебати и техните резултати в комисията, беше чут гласът на неправителствените организации, на много от сдруженията, експертите и гражданите. Тук ясно се регламентира не само процедурата, при която освен министъра и Министерският съвет ще даде акт по даденото предложение за разрешение, но ясно се определят какви са отстоянията от традиционните български култури, от биологичното земеделие, от онова, което ние искахме да защитим като пчелините и т.н. Така че този текст има достойнства и трябва да бъде подкрепен, а неговата ал. 7 внася голяма яснота по този въпрос, по който спорихме и в началото. Вижте какво казва ал. 7: материалът, получен от ГМО след освобождаването им в околната среда, може да бъде пуснат на пазара само след издаване на разрешение по реда на Раздел ІІІ от тази глава. Оня спор, който беше в началото, това, което е за понятията, става ясно, че освободеният организъм в околната среда за опити, полеви опити, създаденият от него продукт, ако той се върне в регулираните условия, това не е пускане на пазара. Ако обаче се пожелае да бъде пуснат за потребление или да бъде пуснат за разпространение като семе, посадъчен материал и т.н., ще трябва да се извърви процедурата по Раздел ІІІ за даване разрешение за пускане на пазара. Това според мен е най-съдържателният текст, който комисията произведе, и аз предлагам да се приеме, че сме оттеглили нашето предложение, че се приемат по принцип, ако щете, и да подкрепим този текст на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Божинов. Реплики? Няма желаещи. Други народни представители, които имат отношение към обсъждания текст? Заповядайте, господин Чакъров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ние също ще подкрепим текста на

беше възприето предложението, което направих аз от името на Движението за права и свободи – да се актуализират, да се оптимизират отстоянията по Приложение № 2 и това беше чуто от всички, включително и от управляващото мнозинство. По този начин ние се обърнахме към научната общност най-вече в лицето на БАН да ни дадат отстояния, които да гарантират да гарантират опазването на околната среда в хипотезата на разрешение за отглеждане на генетично модифицирани организми в околната среда. Действително по най-бързия начин ние получихме отстоянията, които в момента се предлагат по отношение на Приложение № 2, а също бих казал и по отношение на отстоянията, които са общи, в които се отглеждат земеделски култури с биологичен начин на производство. Това изцяло кореспондира с духа и целите, които ние споделяме, за постигане на действително чисто ГМО на българска земя, така че подобни текстове винаги ще бъдат подкрепяни от нас, но има текстове, които впоследствие идват на дневен ред. Там ние ще представим нашите позиции.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 34, съгласно предложението на комисията.

Предложение на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 51, и предлага следната редакция:” „§ 35. В чл. 52 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда при наличие на поле с традиционен начин на производство, разположено на отстояния по-малки от определените в Приложение № 2, а от поле с биологичен начин на производство и от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството, разположени на отстояния по-малки

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Ако трябва да бъда съвършено кратък, ще кажа само, че заставам на трибуната по този въпрос, за да заявя, че ние ще подкрепим и този текст и да поясня, че не става дума за неподкрепа на предложението, което сме направили. Случаят е следния – текстът в действащия закон гласи така: „Министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда при наличие на поле в съседство с биологичен начин на производство”. Този текст ние го приемахме за добър. Когато вносителят предложи да отпадне този текст, нашето предложение беше да отпадне текстът на вносителя, тоест да остане сега действащата алинея. Нашето предложение не че не е подкрепено от комисията, напротив, то е развито и терминът „съседство”, който се прие като неясен, е доразвит и става дума, че министърът на околната среда и водите ще откаже да издаде разрешение за случаите, при които разрешение за случаите, при които има наличие на поле, и то не само в съседство, но и на по-голямо отстояние от физическия съсед. Това, което се постигна като текст, в резултат на дебатите в комисията, с приноса на много народни представители, е един текст, който радикално променя предложението на вносителя да отпадне ал. 2 на чл. 52. В изказването си за първо четене от името на групата заявих, че това е неприемливо. Сега подкрепяме този текст, защото той, както казах, променя в съвсем друга посока и в много по-добро съдържание онова, което беше заявената от нас воля. Тук ще гласуваме категорично „за”. Благодаря. Реплики? Няма. Господин Лъчезар Тошев, имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, аз бих искал да защитя моето предложение защо този текст трябва да отпадне и да остане действащия текст, който гласи: „Министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда при наличие на поле в съседство с биологичен начин на производство”. Ние току-що гласувахме в предходния параграф отстоянията за биологичен начин на производство – не по-малки от 7 км, които ни се предлагат и в този текст. Но идеята да се защити биологичния начин на производство е дори когато са съседни след след тази буферна зона, която самият заявител трябва да си осигури за своя сметка. Това също гласувахме вече. След тази зона, ако следва поле с биологичен начин на производство, да не се дава разрешение въпреки 7-те км и това не е в противоречие. Защото тези 7 км може би са крайно недостатъчни, за да се предотврати замърсяване на биологичния начин на производство. Ако в пробата има 0,1% ГМО на биологичния начин на производство, няма да бъде признат за биологично производство. Така че, ако смятаме, че това е нещо ценно за България и това ще бъде бъдещето на България, и ще се развиваме в тази посока, въпреки че след това следват някои забранителни текстове, които ще успокоят, предполагам, публиката в България за опасността от ГМО, но е добре и тук, в този текст, да остане текстът, който в момента е действащ, и да се казва, че ако съседен на ГМО терен е засят с биологичен начин на производство, не се дава разрешение. Мисля, че няма нужда да аргументирам подробно защо е възможен този пренос и защо може да се осъществи такова замърсяване, и защо 7-те км не са достатъчно, според мен. По този начин се слага една допълнителна гаранция в в комбинация с приетия току-що § 34, където тези отстояния вече са записани. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тошев. Реплики? Няма. Други народни представители, които имат отношение към обсъжданата норма?

Подлагам на гласуване само предложението на господин Лъчезар Тошев, който го подкрепи пред вас. Това предложение не се подкрепя от комисията. Гласуваме предложението на Лъчезар Тошев. предложението на Лъчезар Тошев.

различни мнения? Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 36.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция

и предлага следната редакция: „§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 1, буква „б” думата „регистрация” се заменя с „единен идентификационен код или код”; б) т. 8 се изменя така: „8. предложение за срока на действие на разрешението за пускане на пазара за максимален срок от 10 години”; в т. 12 след думата „досие” се поставя запетая и се добавя „съгласно формат, определен в съответствие с наредбата по чл. 45. 45. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица – и документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението.” 3. Създава се нова ал. 4: „(4) След получаване на заявлението министърът на земеделието и храните незабавно изпраща резюмето на досието по ал. 1, т. 12 на Европейската комисия и на другите държави членки.”

Едно генетично модифицирано растение може да се появи в околната среда по два начина по нашия закон. Единият начин, който току що що гласувахме, това е режимът освобождаване в околната среда от министъра на околната среда и водите и цялата процедура, която е разписана в закона. Вторият начин да бъде засято това генетично модифицирано растение в околната среда е по другата процедура, която в момента обсъждаме - пускане на пазара. пазара. Един от проблемите на този закон е, че има два начина, по които може в околната среда да се появи генетично модифицирано растение. Ние вече гласувахме за създаване на ал. 6 по първия начин чрез освобождаване в околната среда, където е записано: „Площите, необходими за спазване на отстоянията по този закон, се осигуряват от заявителя, който предоставя декларация, удостоверяваща това обстоятелство.” Тоест имаме площ, на която се засява генетично модифицираното растение, и буферната зона отстрани. За чия сметка се осигурява тази буферна зона? Току що решихме, че когато става въпрос за процедура „освобождаване в околната среда” е за сметка на заявителя. Тук сега разглеждаме изменението на чл. 60 – какво трябва да даде този, който заявява желание да отглежда ГМО по процедурата „пускане на пазара”. Там такъв текст няма.

Декларация, а след това ще запишем следващият текст, който комисията по принцип е приела, че трябва да има такова нещо. Но в чл. 60 е списъкът на това, което се изисква да подаде заявителят, а там няма изискване за такава декларация. Тоест той ще каже: аз имам тази земя, но за буферните зони нищо не се изисква да се подава. Затова смятам, че това несъответствие трябва да бъде коригирано с една редакция, която не е повод за големи сблъсъци и войни, а просто

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Намирам, че обосновката на господин Тошев е много прецизна и много точна, както и цялото му поведение по време на обсъждането на този законопроект в комисията.(Шум и реплики от ГЕРБ.) Тук не става дума за СДС, а става дума, че заслужава тази оценка. Той разграничи двата пътя, по които може да премине физическата бариера от средата, в която е създаден изкуственият организъм, и това е общото за двете понятия.

единият път е, когато даденият организъм се пуска на пазара в Европейския съюз чрез процедура, реализирана от България. Това е целият смисъл на Раздел ІІІ – функциите на министъра на земеделието и храните. Другото пускане – на територията на България, е за продукт, нотифициран в Европейския съюз чрез друга държава. Затова аргументите на Министерството на околната среда и водите, с които възразяват по време на заседанието в комисията на Вашите мотиви, са неоснователни. Защото те пишат следното: „Не подкрепяме Вашето предложение”. Декларацията за съгласие за отглеждане от собственика на земята може да се поиска едва на етап, когато се стигне до фактическо отглеждане на ГМО по реда на чл. 71. Заявлението за пускане на пазара за ГМО като продукт или състав на продукт се отнася за пазара на целия Европейски съюз и на този етап няма как

реализира процедурата за пускане на пазара, той ще удовлетвори искането на българския субект, като му каже къде може да го гледа. Затова Вие сте съвършено прав и Вашето предложение трябва да бъде прието.

Уважаема госпожо председател, аз не чух в това, което прочете господин Тошев, в неговата редакция имаше това, което Вие казвате, „и, както и декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собственика на земята”.

Уважаема госпожо председател, госпожо министър! Господин Тошев, само по себе си Вашето предложение съществува в чл. 71 като ал. 6 и смятам, че систематичното му място е там.

Това е регистърът, там ще го запишем това нещо, аз не съм против да се запише. Когато в чл. 60 се казва какво трябва да се подаде до българския министър на земеделието, не на Европейския съюз, той го подава до българския министър и това се изисква от него. Ако не му го изискаме сега в чл. 60, няма да го подаде, защото не се изисква. Ако не се изисква, не можем след това да следим осигурил ли е отстоянията или не, а за чия сметка трябва да бъдат тези отстояния? За сметка на заявителя, няма как да е за сметка на някой друг. Който иска да прави това, определя площта и гарантира, че отстоянията по този закон ги е гарантирал по някакъв начин. Гарантирал ги е, трябва да декларира това нещо. Това е валидно по другия начин за освобождаване в околната среда и сега чрез механизма за пускане на пазара също трябва да се изиска. Не правете от това въпрос. Това е разбираемо, според мен. Трябва да има записано такова изискване някъде в този списък в чл.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Вземам думата, само за да отклоня предложението на уважавания от мен народен представител господин Язов. Неговите аргументи са същите като тези на Министерството на околната среда и водите, Защо в случая не трябва да стъпваме на тези основания? Вижте колко е ясен чл. 67 на действащия закон. Там ясно е казано, че разрешението, което издава българският министър на земеделието, когато процедурата е стартирала на територията на Република България и затова се извършва от името на България,

или за пускане на пазара като семена и посадъчен материал – един ред. Друг ред е предвиден, когато това пускане на пазара е е за горски репродуктивни материали, но и в двата последни случая става дума за пускане на пазара с цел отглеждане. Тоест заявителят още когато иска от българския министър, той не само извървява цялата процедура, за да стигне до разрешение на Европейския съюз, но има актове и действия, които в резултат на пускането на пазара включват отглеждане в България. Затова е прав господин Тошев, когато казва, че трябва да се осигури отстояние и съгласие – както казва моят колега Курумбашев от собственика на земята, на която ще се извършва това производство с цел пускане на пазара. Защото пускането на пазара е първият акт

т. 1, където се правят промените на ал. 1 след буква „в” за промени в т. 12 да бъде изписана нова буква

„Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 15, а за чуждестранните лица - и документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението”.

Алинея 3 се допълва с второ изречение, в което се казва, че към заявлението се прилага декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собственика на земята, когато заявителят не е собственик. гласуваме редакционното предложение на господин Петър

пълната редакция на § 41, съгласно предложението на комисията и двете току-що приети редакционни поправки от нас. Но

Параграф 39. Постъпило е предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 42 и предлага следната редакция: „§ 42. Създава се чл. 60а: „Чл. 60а. Министърът на земеделието и храните публикува незабавно на Интернет-страницата на информационната система по чл. 4, ал. 2: 2: 1. резюмето на заявлението; 2. доклада по чл. 66, ал. 1; 3. информацията относно възможността за участие на обществеността в процедурата за обществено обсъждане, която се провежда на ниво Европейски съюз.” Има ли становища по този текст? Няма желаещи народни представители за изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на § 42, съгласно предложението на комисията.

е постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Искра Михайлова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Иван Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Вземам думата, само защото много внимателно следящият текста народен представител Георги Пирински попита – как така хем подкрепяте предложението на вносителя да отпадне чл. 64 и подкрепяте предложението на толкова народни представители да отпадне предложението за отпадане? Отговорът е следният:

Ние не можем да коментираме доклада по начин, както е изписано. Стана ясно, че по същество текстът на чл. 64, който вносителят предлага да се отмени тук, отива редакционно на друго А как е записано в доклада, е въпрос на коректно изписване. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 43. Гласували

министърът на земеделието и храните го изпраща на Европейската комисия заедно с допълнителната информация по чл. 63, ал. 4, както и с всяка друга информация, взета предвид при неговото изготвяне, в срок 90 дни от получаване на заявлението. (2) След изпращането на доклада по чл. 66, ал. 1 на Европейската комисия министърът на земеделието и храните предоставя на обществеността резюмето на досието и доклада за обсъждане чрез интернет-страницата на информационната система по чл. 4, ал. 2. Обсъждането се провежда в рамките на 30 дни. Министърът на земеделието и храните обобщава направените бележки и коментари и ги изпраща на Европейската комисия. комисия. (3) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за пускане на пазара, когато: 1. в срок 60 дни след изпращането на доклада не постъпят мотивирани възражения или не бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите членки; 2. спорните въпроси, поставени от Европейската комисия или от държавите членки, са разрешени в срок 105 дни след изпращането на доклада. (4) Срокът по ал. 3 спира да тече до предоставяне от заявителя на допълнителна информация, поискана от Европейската комисия или от държавите членки. (5) Когато в срока по ал. 3, т. 2 постъпилите възражения или поставените спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите членки не бъдат разрешени, министърът на земеделието и храните издава разрешение само при положително решение на Европейската комисия или Съвета на Европейския съюз. (6) Разрешението за пускане на пазара се изпраща на заявителя в 30-дневен срок след изтичането на сроковете по ал. 3 или след обнародването на решението на Европейската комисия. комисия. (7) В срока по ал. 6 министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия и държавите членки за издаденото разрешение.”

В чл. 67 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Разрешението се издава за максимален срок от 10 години.” 2. В ал. 4 думите „Официалната сортова листа съгласно Закона за посевния и посадъчен материал” се заменят с „Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове и Общия каталог на сортовете зеленчукови видове”.” Становища? Няма. Гласуваме редакцията на § 47 съгласно предложението на комисията.

Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева – в § 46 т. 4 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искра Михайлова: в § 46 т. 4 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов – в § 46 т. 4 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 49, и предлага следната редакция: „§ 49. В чл. 69 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър на: 1. издадените разрешения за пускане на ГМО на пазара; 2. информацията за генетичната модификация с цел облекчаване на контрола и наблюдението след пускане на пазара на ГМО като продукт или съставка на продукт.” 2. В ал. 2 думите „Електронният регистър е” се заменят с „Електронните регистри са”. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Информацията, която подлежи на вписване в регистрите, се определя с наредбата по чл. 45.”

Параграф 39. Постъпило е предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 42 и предлага следната редакция: Моля народните представители да се обърнат към Допълнителния доклад. „§ 51. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „пускането им на пазара” се добавя „на Европейския съюз”. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Лицата, които отглеждат генетично модифицирани растения при условията на ал. 1, са длъжни да спазват правилата и условията за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и биологичното земеделие, определени с наредбата по чл. 45,

Площите, необходими за спазване на отстоянията по ал. 3, се осигуряват от заявителя, който предоставя декларация, удостоверяваща това обстоятелство, както и декларация за съгласие за отглеждане на ГМО от собствениците на земята, когато заявителят не е собственик.” По същество с Допълнителния доклад се прави редакционна промяна. Алинея 3 остава идентична, така както е предложена в първоначалния доклад. Редакционната промяна е в ал. 1 от съществуващия сега текст, където след „пускането им на пазара” се добавя „на Европейския съюз”. Новото – конкретизиращият текст на създаващата се нова ал. 6. Желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 51 за промени в чл. 71, ал. 1 и 3 и създаване на нова ал. 6 по предложението на комисията в Допълнителния доклад. Гласували

постъпило предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 52, и предлага следната редакция:

2. Алинея 3 се изменя така: „(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на земеделието и храните въз основа на становище на комисията изготвя доклад относно необходимостта от промяна на условията за пускане на пазара или за прекратяване пускането на пазара на ГМО. Докладът се изготвя и се изпраща на Европейската комисия в срок до 60 дни от получаването на новата информация.” 3. Създава се ал. 4: „(4) Министърът на земеделието и храните променя условията или прекратява разрешението за пускане на пазара, когато: 1. в срок от 60 дни след изпращане на доклада не постъпят мотивирани възражения или не бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите членки; 2. спорните въпроси, поставени от Европейската комисия или от държавите членки, са решени в срок до 75 дни след изпращането на доклада.”

постъпилите възражения или поставените спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите членки не бъдат разрешени, министърът на земеделието и храните променя условията или прекратява разрешението за пускане на пазара само при положително решение на Европейската комисия или Съвета на Европейския съюз.

Не. Гласуваме § 52 съгласно предложението на комисията.

По § 50 има предложение от народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50, който става § 53, и предлага следната редакция: „§ 53. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „удължи срока на” се заменят с „поднови”.

3. В ал. 3 думата „прилагат” се заменя с „прилага”, а думите „копие от разрешението за пускане на ГМО на пазара и” се заличават. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Министърът на земеделието и храните въз основа на становище на комисията изготвя и изпраща на заявителя доклад относно подновяване на разрешението в 60-дневен срок от подаване на заявлението”. 5. Създават се нови ал. 5 и 6: „(5) Министърът на земеделието и храните незабавно изпраща доклада заедно със заявлението на Европейската комисия и на компетентните органи на държавите членки. членки. (6) Министърът на земеделието и храните подновява разрешението, когато: 1. в срок 60 дни след изпращане на доклада не постъпят мотивирани възражения или не бъдат повдигнати спорни въпроси от Европейската комисия или от държавите членки;

6. Създават се ал. 7-9: „(7) Когато в срока по ал. 6, т. 2 постъпилите възражения или поставените спорни въпроси от Европейската комисия или държавите членки не бъдат решени, министърът на земеделието и храните подновява разрешението за пускане на пазара при положително решение на Европейската комисия или Съвета на Европейския съюз. съюз. (8) Срокът на действие на разрешението по ал. 1 е 10 години. Министърът на земеделието и храните може да съкрати или удължи срока при наличието на специфични причини, като посочи мотивите за това. (9)

мотивите за това. (9) Министерството на земеделието и храните уведомява заявителя, Европейската комисия и държавите членки за решението си относно подновяване на разрешението по ал. 1 в 30-дневен срок от постановяването му”.

Становища? Няма. Гласуваме § 53, съгласно предложението на комисията.

Предложение на народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Меглена Плугчиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

На етикета на продукта трябва да е поставена информацията, определена в Регламент 1830/2003/ЕС от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти (ОВ, L 268 от 18 октомври 2003 г.). Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти, съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламента, трябва да бъде два пъти по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят и шрифт, различен от основния”.

предложението с оглед на това, че първо предложението, което направихме, е прието по принцип. По време на самото заседание на комисията аз предложих текст, който вече е подкрепен от комисията, а именно на етикета на храните, на храните, които съдържат генетично модифицирани или компоненти на генетично модифицирани организми, е не само да бъде приповдигнат текстът, а да има и диференциация с оглед на това да бъде два пъти по-висок текстът спрямо останалата част на етикета, за да бъдем коректни към потребителите да направят осъзнато своя избор, да има ясна диференциация в текста за това, че в продукта тези и тези компоненти. Считам, че по този начин, като има разлика в текста и той е два пъти по-голям в сравнение с останалата част от надписа, с цвят и шрифт, различни от основния, ще може много по-ясно да се различава и диференцира от

постъпило предложение на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Постъпили са предложения на народните представители Костадин Язов Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52, който става § 55, и предлага следната редакция: „§ 55. Член 75 се изменя така: „Чл. 75. (1) Министърът на земеделието и храните след съгласуване с министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването може да предложи на Министерския съвет временно да ограничи или да забрани употребата или продажбата на генетично модифицирани организми като продукт или като съставка на продукт, за който има издадено разрешение за пускане на пазара, когато има основание да се смята, че този ГМО представлява риск за човешкото здраве и околната среда, въз основа на: 1. нова или допълнителна информация, станала известна след издаване на разрешението, която се отразява на оценката на риска или 2. или 2. преоценка на съществуваща информация на базата на нови или допълнителни научни знания. (2) В случаите по ал. 1 при наличието на риск за човешкото здраве и околната среда, министърът на земеделието и храните прилага всички необходими мерки за защита и незабавно уведомява обществеността за взетите мерки и мотивите за тях. тях. (3) В случаите по ал. 1 комисията преразглежда оценката на риска по искане на министъра на земеделието и храните. (4) Министърът на земеделието и храните внася в Министерския съвет информацията по ал. 1 заедно с преразгледаната оценка на риска за приемане на решение относно прилагането на забраната по ал. 1. (5) В случаите на въведена забрана по ал. 1 министърът на земеделието и храните информира незабавно Европейската комисия и държавите членки за предприетите по ал. 2 мерки и мотивите за тях, като представя: 1. преразгледана оценка на риска, в която се посочва кои условия и по какъв начин да бъдат променени в разрешението за пускане на пазара или разрешението да бъде отменено;

Има ли становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 55. Това гласуване ще бъде последно за днешното пленарно заседание. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, макар че подкрепям този член, аз гласувах „против” и ще ви кажа защо го направих. Направих го, защото тук в залата има колеги, които на първо четене подкрепиха отпадането на чл. 79 и 80, а днес са си сложили табелки „Аз съм против ГМО”. Имам предвид колегите от „Атака”. Това е политически цинизъм! Благодаря. друго обяснение на отрицателен вот? Не виждам. Поради приключване на работното време закривам пленарното заседание. Утре – начален час 9,00 ч.